Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energiji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 616. Predlagatelj prijedloga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnome postupku. Znači objedinjeno je prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Njihova izvješća ste primili na sjednici, a amandmane je podnio zastupnik Zvonimir Mršić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva gospođa Nataša Vujec. Izvolite. **Vujec, Nataša** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o energiji koji je pred vama donosi se zbog potrebe da se omogući da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a ne Vlade Republike Hrvatske donosi visine pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima za toplinsku energiju, odnosno jednostavnije rečeno za cijenu toplinske energije. Na ovaj način se osigurava da cijene i dalje kontrolira Hrvatska energetska regulatorna agencija, a odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave s obzirom da današnja situacija traži da se cijene korigiraju u vrlo kratkim vremenskim razdobljima. Dosadašnje zakonsko rješenje je da tarifne stavke za toplinsku energiju određuje Vlada Republike Hrvatske. Takvo rješenje je bilo moguće u uvjetima stabilnih cijena goriva za toplinarstvo, ali ne i sada kada se cijene mijenjaju najmanje svaka tri mjeseca. Nadalje, sustav toplinarstva postoji samo u pojedinim gradovima Republike Hrvatske, a ne predviđa se niti u budućnosti pokrivati veća područja. Ubrzane promjene cijene i relativno mali obuhvat toplinarstvom Republike Hrvatske praktički procjenjuje se da maksimalno 250000 korisnika u cijeloj Hrvatskoj koristi usluge toplinarstvo smatra se dovoljnim razlogom da cijene može odrediti predstavničko tijelo lokalne samouprave, ali samo na temelju prijedloga energetskog subjekta koji djelatnosti obavlja na tom području. Takvo rješenje smatra se ispravnim, tim više jer cijena toplinske energije nije identična svim potrošačima u Republici Hrvatskoj, nego ovisi o o samom energetskom subjektu, o njihovom poslovanju u pojedinim gradovima i energentu koji koriste za proizvodnju toplinske energije. Nadalje potrebno je naglasiti da je sukladno Zakonu o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom obaveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da se brine o djelatnosti distribucije toplinske energije, a također i dodjela koncesija za toplinsku energiju u njihovoj nadležnosti. Na kraju ovog obraćanja želim naglasiti samu proceduru promjene visine tarifnih stavki. Na prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki koju je podnio energetski subjekt, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave je dužno pribaviti mišljenje Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hrvatska energetska regulatorna agencija ima u ovom slučaju ulogu stručnog tijela, koje mora analizirati cijenu i dati svoje mišljenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave. Nakon mišljenja HERA-e predstavničko tijelo donosi odluku o visini pojedinih tarifnih stavki, te je dostavlja energetskom subjekti i HERA-i. S obzirom da se ovom promjenom želi omogućiti predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave, a ne Vladi Republike Hrvatske da donosi visine pojedinih tarifnih stavki u tarifnom sustavu za toplinsku energiju, predlažemo hitni postupak sukladno članku 159. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Idemo po klubovima. Najprije je klub SDP-a, poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Hvala vam je još jedan u nizu skupih i nepotrebnih eksperimenata koji će u Hrvatskoj u narednom razdoblju prouzročiti organizirani kaos. I moja preporuka prije vama je da u najboljoj vjeri za ove građane taj zakon uopće povučete. Ne vama osobno, vama kao predstavnicima ministarstva. Znam da vi to ne možete. Dakle dobili smo nekoliko očitovanja, ja ću se samo referirati na jedan od, na nekoliko nizova i aspekata problema oko izmjene i dopune ovakvog zakona koji se donosi ja bih rekao eksperimentiranjem, preko koljena, neorganizirano, bez svjesnosti što će izabrati, a sa nikakvim obrazloženjem, odnosno bez ikakvog iole razumnog obrazloženja koje bi moglo kao ono što se inače crpi kao obrazloženje imati poslije za uzroke usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, odnosno sa poglavljima koji kao Hrvatska, zemlja koja pristupa Europskoj uniji moramo zatvoriti. Problem strategija koju je predložila ova Vlada, mislim strategiju, energetsku strategiju ima za cilj povezivanje sustava, povezivanje sustava ponavljam, a ovom izmjenom dopuna i Zakona o energiji to se otežava. Imamo situaciju da će svaka jedinica lokalne samouprave sama za sebe, određuje način dodjeljivanja koncesije, a prema strategiji bi se trebali udruživati i spajati u centralizirani sustav opskrbe, kako će svaka jedinica lokalne samouprave sada imati mogućnost određivanja visinu pojedinih stavki, može doći i doći će do drugačijih prijedloga, čime će se otežati mogućnost povezivanja predviđena strategijom. Evo dakle prvi razlog ovo uopće nije koordinirano sa strategijom. Problem dva, regulacija cijene. Cijena toplinske energije do sada se određivala u konzultacijama s poglavarstvom lokalne zajednice, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu iz '95. godine, a visinu cijene i način plaćanja određivao je isporučitelj usluge, odnosno HEP. E sada to je ono mišljenje na koje upozorava i udruga gradova, a i Hrvatska gospodarska komora. Određivanjem tarifnih stavki u jedinicama lokalne samouprave, dolazi do problema kompetentnosti ljudi koji bi donosili odluke o visini tarifnih tarifnih stavki, i postavlja se pitanje kojim bi se oni kriterijima morali voditi. Ekonomskim, da li je to cijena investicija, kvaliteta, ili neekonomskim. Znači socijalna politika, politika zaštite okoliša, što je također u domeni strategije. I evo vidite, imamo ono na što upozorava Hrvatska gospodarska komora, a to je da u ovom trenutku ne bi trebalo ići na izmjene Zakona o energiji u smislu prenošenja nadležnosti, jer jedinice lokalne samouprave ne raspolažu stručnim kapacitetima za rješavanje ove složene problematike. Dakle ove izmjene i dopune zakona nisu samo u suprotnosti sa strategijom, one su u suprotnosti i sa mišljenjem Hrvatske gospodarske komore, odnosno sa gospodarstvom. Dakle sa ovim zakonom se svađamo i sa gospodarstvom. Treći razlog je mišljenje o visini tarifnih stavki donosi agencija. Ali koje su sankcije ako se jedinica lokalne samouprave ne pridržava mišljenja koje je rekla agencija. Nema predviđenih zakonskih sankcija za one koji su donosili odluke, a one su se kasnije pokazale lošima. Što ako proizvođač toplinske energije predloži tržišnu cijenu koja se ne mora svidjeti jedinicama lokalne samouprave, što ako ta cijena bude previsoka po mišljenju jedinica lokalne samouprave ili preniska? Kako će agencija određivati mišljenja? Dakle postavlja se pitanje uopće razumskog prijedloga, da li će agencije uopće moći nametnuti ili odrediti mišljenje? I koji su to kriteriji. Na temelju čega će odlučiti da je nešto opravdano ili neopravdano? Četvrta stvar zbog čega je ovaj zakon u biti u sukobu sa onim mehanizmom koji je jedini objašnjen ovdje, a tiče se da se ubrza donošenje i olakša postupak donošenja cijene, u kratkom vremenskom razdoblju, je to što vam je predložila sama udruga gradova. Dakle vi imate situaciju da se predstavnička tijela sastaju jednom u tri mjeseca, u većini predstavničkih tijela, a da bi se cijene trebale, a da bi po 30 dana od traženja mišljenja bi se trebala formirati cijena, što je suludo. Znači, traži se mišljenje u mjesec dana, a predstavnička tijela se sastaju jednom u 3 mjeseca. Dakle, četvrti razlog je ovaj zakon je i u sukobu s onim što misli udruga gradova, odnosno jedinice lokalne samouprave koje ova odluka obuhvaća, ali i ne samo to nego je ona po onom što je bila obveza naše zemlje kao potpisnika ugovora Europske povelje o lokalnoj samoupravi da se konzultira sa jedinicama jedinicama lokalne samouprave. I zbog toga je ovaj prijedlog i po ovom kriteriju zapravo neopravdan. Problem pet, otvaranje tržišta i korupcija. E sada u strategiji Povelje 5. točka 4. u procesu kogenereacije procesa za proizvodnju dvaju korisnih energetskih oblika toplinske energije i korisnog rada koja se koristi obično u bolnicama, hotelima, sportskim centrima i u području grijanja itd., određivanjem visini stavki od strane jedinice lokalne samouprave čime se utječe na konačnu cijenu toplinske energije i njezinu isplativost otvara se dakle mogućnost korupcije i divljanja na tržištu čime će u krajnjem slučaju biti pogođeni građani. Jer ako se pojedine stavke povećaju iznad potrebnih direktno se potiče proizvodnja iz kogenereacije jer će vrijeme isplativosti biti kraće, a zarada veća. Cijena za krajnjeg korisnika se povećava i kupac građanin ostaje oštećen. Svaka jedinica lokalne samouprave odlučuje o visinama pojedinih stavki i dolazi do nesrazmjera na tržištu kao što je npr. slučaj s vodom, negdje je cijena 3 kune, negdje je cijena 16 kuna. Iz svega navedenog, dakle prvi razlog je da ovaj zakon nema pod jedan ni valjano obrazloženje. Drugi razlog je da je ovaj zakon u suprotnosti sa strategijom koju smo sami ovdje donijeli. Treći razlog je neefikasnost u određivanju cijene na što upozorava udruga građana. Četvrti razlog je neosposobljenost jedinica jedinica lokalne samouprave na što upozorava HGK. Peti razlog je taj zakon uopće nije prihvatljiv hrvatskom gospodarstvu i HGK. Šesti razlog je on Šesti razlog je on može samo usporiti proces budući da nije usklađen termin sa jedinicama lokalne samouprave i sedmi razlog je mogućnost kogeneracije, odnosno otvaranje mogućeg pritiska na cijenu od strane građana na tržištu uslijed procesa koji je predviđen ovom strategijom. Dakle, nakon 7 razloga koji su u suprotnosti pa ja bih rekao gotovo sa svim što u biti morate konzultirati u ovoj zemlji prije nego što donosite zakon ja vam predlažem u ime pameti da ovaj prijedlog povučete. Hvala vam lijepa. Na redu je klub HSS-a, poštovana zastupnica Marijana Petir. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice sa suradnikom. Ne tako davno neki su nas meteorolozi plašili rekordno hladnom čak sibirskom zimom da bi se ipak potvrdilo da je riječ o krivoj procjeni. iako toplija zima znači manju potrošnju toplinske energije naravno ukoliko se racionalno ponašamo to ne znači da danas kad je mnoštvo hrvatskih građana suočeno s krizom njezina cijena nije pitanje od velikog interesa. Znamo da su cijene toplinske energije dosad bile tretirane kao socijalna kategorija te je njihovo donošenje bilo u nadležnosti Vlade RH. Međutim, obzirom na prilagodbu zahtjevima koji proizlaze iz želje za članstvom u EU traži se otvaranje tržišta i u ovom području. Tako je donošenjem prvog paketa energetskih zakona kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti započela reforma energetskog sektora u RH. Na taj Na taj je način uspostavljen zakonodavni okvir za restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora, otvaranje tržišta plina i regulaciju energetskih djelatnosti, a reformom je obuhvaćeno i restrukturiranje energetskih subjekata kao i utvrđivanje tržišnih pravila, obaveza javnih usluga i razdvajanje energetske djelatnosti na tržišne i regularne. Daljnja prilagodba hrvatskog energetskog zakonodavstva europskom uslijedila je donošenjem drugog paketa energetskih zakona, a do danas su sukladno sve većem otvaranju tržišta energijom u RH neki od donesenih zakona izmijenjeni i dopunjeni kako bi se stvorile pretpostavke da se tržišne energetske djelatnosti nesmetano odvijaju na temelju tržišnih pravila, a one koje se obavljaju kao javne usluge da se obavljaju u skladu sa propisanim uvjetima i pravilima. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o energiji omogućit će se da umjesto Vlade RH visinu pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima za toplinsku energiju, odnosno cijenu toplinske energije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Cijene će i dalje kontrolirati Hrvatska energetska regulatorna agencija dok će odluku donositi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Razlog za tu izmjenu nalazi se u činjenici da se danas cijene korigiraju u kratkim vremenskim razdobljima tako se cijene prirodnog plina koji je gorivo za toplinarstvo mijenjaju svaka 3 mjeseca. Uz to sustav toplinarastva nije razvijen na području cijele RH pa postoji samo u pojedinim gradovima i općinama te se procjenjuje da ga koristi maksimalno 250 tisuća korisnika. Bez promjene cijena uz taj broj korisnika i razlike u cijenama toplinske energije koja ne košta isto sve potrošače već ovise o energetskim subjektima i njihovom poslovanju u gradovima u kojima djeluju dobar su razlog da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti cijene sa iznimkom za povlaštene kupce. Ovakvo rješenje ne samo da nameće postojeće stanje na tržištu već smo mišljenja da bi moglo potaknuti jedinice lokalne samouprave da više pažnje posvete svojoj ulozi u osiguranju adekvatne opskrbe energijom stanovništva na cijelom svom području. To je važno prije svega zato što korištenje obnovljivih izvora energije zasigurno može pripomoći u zadovoljavanju potreba stanovništva i gospodarstva i to ne samo za električnom već i za toplinskom energijom. Naime, energane na bioplin ili biomasu koje koriste lokalno dostupan energent poput šumske biomase ili ostataka iz poljoprivrede osim što povećavaju energetsku neovisnost ujedno su i rješenje za zbrinjavanje otpada čime se efikasno režu i emisije stakleničkih plinova, a znamo da je kao potpisnica

jer stvara stalnu potražnju za sirovinom. Time se stvara i nova gospodarska aktivnost u lokalnoj zajednici na čijem se području ili u čijoj se blizini nalazi energetski objekt na biomasu što znači i novo zapošljavanje. Bio plin je pak jedan od oblika energije iz biomase koji istovremeno mjera za zaštitu tla, podzemnih i nadzemnih voda i mjera za smanjenje emisije stakleničkih plinova. U skladu sa načelima ekološke poljoprivrede lokalna zajednica može naći interese u izgradnji bioplinskog postrojenja jer se dobiva korisna energija, zbrinjava se višak nitrata, proizvodi se ekološki prihvatljivo gnojivo, smanjuju se staklenički plinovi i neugodni mirisi. Lokalna proizvodnja energije je stoga po mišljenju nas u klubu HSS-a važna, jer se time može povećati sigurnost dostupnosti energije, može se stvoriti ugodnija životna sredina, no to svakako doprinosi uz uz ekološku poljoprivredu i razvoju eko turizma jer nema velikih i nepoželjnih energetskih objekata u prostoru. Mi u klubu HSS-a u proizvodnje lokalne energije vidimo dobre mogućnosti za ruralni i regionalni razvoj, za veću zaposlenost, za razvoj domaće industrije, za razvoj tehnologije, za očuvanje očuvanje energetske sigurnosti, za proizvodnju električne i toplinske energije na mjestu potrošnje iz goriva u vlastitom dvorištu. Umjesto tisuću dimnjaka sa nekontroliranim emisijama, HSS se zalaže za jedan dimnjak sa kontroliranim emisijama, a takvom konceptu koji vodi energetskoj neovisnosti osim države mogu bitno pridonijeti i općine i gradovi i mi smatramo da je ovaj zakon poticaj na to te ćemo podržati njegovo donošenje. Hvala lijepo. **Mimica, Imamo ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica je rekla da su nas donedavno određeni meteorolozi plašili jako oštrom odnosno polarnom zimom a sada vidimo da to nije tako. To je netočan navod,jer mi se nalazimo u sferi statističkih pretpostavki o tome kakva će zima biti i reći da danas 20. listopada da će zima biti blaga, odnosno da neće biti jako oštra, to je netočno. Jednako kao što je možda netočno da će biti jako oštra. Dakle, u tom segmentu. Jeste, preslušat ćemo zajedno ako treba ali ste rekli. Danas ćemo vidjeti da to nije tako. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Evo sada imamo ispravke i meteoroloških navoda. Idemo sa sljedećim klubom, to je klub HDZ-a. U ime kluba poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice. Pa evo dozvolite kratki osvrt na prijedlog ovog zakona. Više je nego očito da o jednom te istom zakonu možemo govoriti na različite načine što je potpuno razumljivo ovisno o interesu, ovisno o razumijevanju, političkim preferencima, prioritetima itd. ništa neobično i to je dio uobičajenih parlamentarnih rasprava. Ono temeljno pitanje koje se nameće što je najbolji način kombiniranja svih onih elemenata koji sudjeluju u formiranju konačne odluke, konačne cijene, tko treba preuzeti odgovornost, gdje se odgovornost nalazi, kako stvarno verificirati da su strukturirani troškovi objektivni, da su minimizirani u što je moguće većoj mjeri, no međutim to svakako ovisi ne samo o primarnim energentima ovisi o kvaliteti infrastrukture i čitavom nizu razloga. Ono što je ovdje intrigantno bilo rečeno u dosadašnjim raspravama je pitanje kompetencija. Mislim da je to vrlo interesantno i zaslužuje kratki osvrt posebno za nije za ispravljanje, ali u svakom slučaju zaslužuje komentar što raditi ako nemamo kompetencije na lokalnoj razini ako nemamo kompetencije u predstavničkim tijelima. Da li takav model delegiranja ili preuzimanja odgovornosti možemo prihvatiti? Ja mislim da je zajednički interes da se kompetencije šire da imamo što više kompetentnih ljudi na posebno lokalnim razinama. I mislim da u tom smislu ovaj zakon je prihvatljiv i da je dobar, jer prisiljava predstavnička tijela da razumiju puno kvalitetnije, kvalitetnije strukturiranje troškova i da na kraju u ovom sustavu i načinu donošenja odluke ne preuzimaju isključivo jedino odgovornost, jer u konzultacijama sa HERA-om mogu minimizirati ja bih rekao moguće promašaje zbog razumljivog nedostatnog znanja ali znanje je nešto što se stvara i za što je potrebno vrijeme. I mislim da je ovaj zakon u tom smislu dobar jel predstavnička tijela lokalnih jedinica stavlja u daleko težu poziciju nego što su to oni do sada bili. Inače daleko veću odgovornost, daleko veći rizik i mislim da ta suradnja u tom lancu između HERA-e predstavničkih tijela i normalno onoga tko je poduzetnik će omogućiti da se na određenom mjestu donese odluka koja će biti prihvatljiva. Dakle, mislim da je ovaj prijedlog zakona prihvatljiv i zbog toga će klub HDZ-a dati potporu njegovom donošenju. Ono što piše u materijalima koji su dostavljeni i mogu kratko ponoviti ono što je ve ć rečeno. Donošenje ove izmjene i dopune Zakona o energiji omogućuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave a ne Vlada Republike Hrvatske donosi visine pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima za toplinsku energiju. Odgovornost, rizik, neizvjesnost. normalno da se dogode određeni propusti i greške, ali ja bih rekao to je dio procesa unutar kojeg će znanje i odgovornost za upravljanje energetskim resursima se unaprjeđivati. Na ovaj način se osigurava da se cijene i dalje kontroliraju od Hrvatske energetske regulatorne agencije koja svojim ekspertnim znanjima može pomoći predstavničkim tijelima u donošenju konačne odluke. Dosadašnje zakonsko rješenje da tarifne stavke za toplinsku energiju određuje Vlada Republike Hrvatske je bilo moguće u vrijeme kada je dinamika promjena cijena goriva bila daleko sporija. No međutim, te brze oscilacije i promjene tzv. spot cijena zahtijevaju da se te regulacije, ta usklađivanja rade na kraćim vremenskim intervalima. Isto tako u obrazloženju piše i sljedeće, da sustav toplinarstva postoji samo u pojedinim gradovima Republike Hrvatske te za sada, a neće niti ubuduće pokrivati veće područje nego je veoma ograničen u svom zemljopisnom obuhvatu. Ubrzane promjene cijena i relativno mali obuhvat toplinarstva u Republici Hrvatskoj procjenjuje se do maksimalno 250 tisuća korisnika u cijeloj Hrvatskoj, smatra se dovoljnim razlogom da cijene može odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Takvo rješenje se smatra ispravnim, tim više jer cijene toplinske energije nisu identične za potrošače u RH nego ovise o energetskim subjektima, njihovom poslovanju i čitavom nizu drugih tehničkih aspekata, kvaliteti infrastrukture, tehničkim gubicima, racionalnosti poslovanja, overheadu i mnogim drugim razlozima. Slijedom svega navedenog smatramo da nije potrebno kao u slučaju električne energije i prirodnog plina da cijene određuje Vlada Republike Hrvatske. Mislim da nije potrebno dužiti, klub HDZ-a dat će potporu prijedlogu ovog zakona. Hvala lijepo. **Mimica, Neven I još klub HNS-HSU-a, u ime kluba poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege. Odmah na početku, klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog, ali pod uvjetom da predlagač uvaži amandmane koje je uputila na tekst prijedloga zakona Udruga gradova, a koji su pretočeni u amandmanu kolege Mršića. Naime, činjenica je da se s ovim zakonom pokušava uvesti reda i mogu slobodno reći da povećanje cijena ili moguće povećanje cijena ili toplinske energije je bilo direktni uzrok o čemu smo već i raspravljali u ovom Hrvatskom saboru, direktni uzrok smjene predsjednika Upravnog vijeća a čovjek je samo radio svoj posao. Ovim prijedlogom zakona ako se ne prihvati amandmani, mišljenje i primjedbe Udruge gradova gradovi u kojima je osigurana centralizirana opskrba toplinskom energijom su druga sljedeća žrtva. Jednostavno nije mi jasno da jedan takav prijedlog zakona dođe u saborsku proceduru ničim izazvan, doslovce ničim izazvan. Radi se o relativnom malom broju gradova, radi se o jednom relativnom malom broju korisnika te usluge. Reći ću na kraju s čime je izazvan po mišljenju nas iz kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika. Ali prije toga, o samom zakonu. Gospođa državna tajnica je pojasnila jer iz teksta zakona nije baš jednostavno shvatljiv tijek i procedura, ali gospođa državna tajnica je objasnila kako i na koji način teče ova procedura. Činjenica je da su predstavnička tijela, znači krenuli smo sa decentralizacijom što je dobro, ali ne ovako sasvim sigurno. Predstavničko tijelo dobilo je mogućnost da određuje visinu cijene toplinske energije na svom području na zahtjev distributera, uz prethodnu suglasnost Hrvatske regulatorne agencije. To nije čak ni loše. Međutim ja vas pitam, kako će ta priča funkcionirati. Prvo, već je poznato da predstavnička tijela se ne sastaju mjesečno jedanput, sastaju se u pravilu tromjesečno. Drugo, ja vas pitam kako će to funkcionirati u jedinicama lokalne samouprave gdje je prisutna kohabitacija između gradskog i općinskog vijeća ili načelnika i gradonačelnika. Kako to funkcionira. Naime, zašto postavljam to pitanje? U slučaju da distributer odlukom predstavničkog tijela pretrpi štetu on ima pravo tražiti naknadu štete, a za tu naknadu štete odgovorno je izvršno tijelo, načelnik ili gradonačelnik kao odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave. Prema tome, predstavničko tijelo može vrlo lako, ja vjerujem da do toga neće doći, ali može vrlo lako zaigrati i stvorit problem svom načelniku i gradonačelniku. Mišljenje udruge gradova i općina između ostalog, a i sukladno sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu gdje gdje suglasnost na visinu usluge daje izvršno tijelo, mišljenje gradova i općina je da bi bilo da bi bilo logičnije, prihvatljivije iz čitavog niza razloga, a ne vidimo, stvarno ne vidimo razloga zašto i zbog čega ne i udruga gradova i općina to i predlaže i to je sadržano u amandmanu kolege Mršića, da to bude izvršno tijelo. Druga stvar i druga dilema koja se može razriješiti vrlo elegantno prihvaćanjem amandmana kolege Mršića na prijedlog udruge općina i gradova, a to je da rok od 30 dana počne teći od trenutka kad HERA dostavi svoje izvješće. Jer u ovom prijedlogu zakona nigdje ne postoji obveza u kom vremenu HERA mora dostavit svoje izvješće. Piše samo isključivo da u roku od 30 dana predstavničko tijelo mora donijeti odluku. Ne vidim razloga da se taj sustav ne uredi, ne vidim razloga da se taj sustav ne postavi na jedan funkcionalan način, izvediv način. Nadalje. Lokalna samouprava je dobila mogućnost da određuje visinu ili bolje rečeno cijenu toplinske energije. Da li lokalna samouprava ima mogućnost utjecati na racionalnost poslovanja distributera, da li lokalna samouprava ima utjecaja na cijenu energenta u konačnici. dobila je mogućnost formalne naravi da odlučuje o nečemu na što nema praktički praktički nikakav utjecaj osim da prihvati ili ne prihvati ili da se zaigra kroz onu varijantu kohabitacije, da se zaigra sa cijenom toplinske energije. I zato smatramo da bi bilo nužno prihvatiti prijedloge Udruge općina i gradova i bilo bi logično to prihvatiti. Još jedna činjenica. Decentralizacija na naš način. S ovim prijedlogom zakona spušta se ovlast na jedinice lokalne samouprave, a s tim da prilikom izrade ovog prijedloga zakona nije se zatražilo mišljenje ni Udruge gradova, ni Udruge općina. U suprotnosti, potpuno u suprotnosti što je ovo očito i postalo pravilo ponašanja, potpuno u suprotnosti i sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, članku 27. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske, a da kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona i drugi propisi akta uopće ne spominjemo. To je nešto imaginarno inače u praksi funkcioniranje naše Vlade. I na kraju. S obzirom da skoro 90% ili bolje rečeno, točnije rečeno u najvećoj mjeri, osnovni energent je plin u proizvodnji toplinske energije. Ovim prijedlogom zakona neposredno prije neminovnog, znatnog poskupljenja plina jednostavno Vlada Republike Hrvatske prebacuje odgovornost na općine i gradove, jedno kukavičje jaje zapakirano u formu usklađivanja sa Europskom sa europskom praksom, usklađivanja energetskih zakona i da ne čitam sva objašnjenja koja pišu. To je prava istina. Predbacuje se buduće poskupljenje toplinske energije prema gradovima i općinama. Zašto će doći do toga? Vrlo jednostavno, poznato. Do prije 15 dana je bila državna tajna koja se zove Glavni ugovor o plinskom biznisu nešto, jedan uradak kao rezultat jednog stručnog odgovornog pregovaranja Vlade Republike Hrvatske sa MOL-om, drugim najvećim dioničarem. Prvi najveći dioničar Vlada Republike Hrvatske drugi najveći dioničar, prvim najvećim dioničarem INA-e. Nešto što su vrlo vješto i mudro ispregovarali i bivši premijer Sanader i bivši potpredsjednik Vlade Polančec i sadašnji potpredsjednik Vlade ministar Šuker kao predsjednik Nadzornog odbora INA-e. Nešto što je sadašnja premijerka gospođa Jadranka Kosor pokušala ublažiti dodatkom ugovora, nešto što uskoro uskoro s obzirom da nam se konac godine bliži, što uskoro direktno ulazi svim građanima Republike Hrvatske kroz znatno veću cijenu plina i nešto gdje država pokušava se u ovom trenutku izvući. Činjenica da smo tražili i da je traženo u nekoliko navrata za razno razne instance da se skine oznaka tajnosti s Ugovora o plinskom biznisu i da je to učinjeno tek nedavno potvrđuje sva ona razmišljanja prije svega stručne javnosti i strepnju građana koja je potpuno opravdana, nešto s čim građani ove države gube potpunu energetsku neovisnost kad govorimo o plinu. Omogućiti Mađarima, konkretno MOL-u ili INA-i kao većinskom vlasniku doduše ne većinskom nego prvi najveći dioničar ali vještim pregovaranjem na izmjenama dioničarskog ugovora je praktički MOL-u data ta mogućnost da se ponaša sa manjinskom vrijednošću dioničarskog paketa kao većinski. Između ostalog poklonjeno je i to da sav domaći plin u narednih 15 godina se otkupljuje po cijeni uvoznog plina franko granica Republike Hrvatske. To svi znamo. Poznato je. Jedan prekrasan poklon zamotan u celofan sa jednom divnom mašnom. Poklonjen zašto i zbog čega? Nadamo se da ćemo od institucije države dobiti taj odgovor, nadamo se da ćemo dobiti. Ali činjenica je da smo se doveli u poziciju kao država da u znatnom iznosu moramo platiti naše domaće rudno blago. Kao posljedica toga desit će se uskoro povećanje cijene plina, desit će se povećanje toplinske energije i da spriječimo moguće negativnosti otvorimo prostor za alibi priču. Hajmo to uvaliti općinama i gradovima i to je suština ovog prijedloga zakona. I zato još jedanput ponavljam u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika da ćemo podržati ovaj prijedlog zakona ukoliko predlagač u cijelosti prihvati primjedbe na ovaj tekst zakona koje su date od strane udruga gradova i općina, a posebno u dijelu koji se odnosi na početak važenja ovog zakona a to je 1.1.2011. jer procjenjujemo da do tog vremena će se mnoge stvari iznivelirati, izriješiti i dovesti na tzv. nultu stopu s koje možemo krenuti u jednu ozbiljnu i odgovornu decentralizaciju, a ne na ovaj način podvaljujući općinama i gradovima kukavičje jaje zvano povećanje cijene toplinske energije. **Mimica, Sada ide još pojedinačna rasprava. Mislim da četiri prijavnice da imamo. Najprije poštovani zastupnik Zdenko Franić. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovane kolegice i kolege. ovaj zakon je još jedan pokazni primjer načina funkcioniranja Vlade i ignoriranja javnosti, zainteresirane javnosti, stručne javnosti u ovom slučaju i udruge gradova koja nije bila konzultirana glede ovog zakona i ovog kukavičjeg jajeta koje im se daje na poklon. Dakle oni imaju zadovoljstvo donijeti odluku o cijeni energije, nakon što to odredi HERA. Izgleda da je naš energetski sustav u Republici Hrvatskoj osuđen na neku tajnovitost, na skandale, na izručivanje našeg rudnog blaga, plina, nafte u strane ruke, na način da mi više ne možemo time blagom upravljati. Sjetimo se malo i povijesti tih skandala, vezanih uz liberalizaciju energetskog tržišta, jer ovdje kaže kao obrazloženje razloga za donošenje zakona po hitnom postupku jest potrebna dinamike liberalizacije tržišta i njegovog otvaranja. Pa isto tako negdje krajem 90-ih godina, pod krinkom liberalizacije su razno razni lobisti Zdenka Gast, Rifkin, dobivale na stotine tisuća dolara kako bi Republiku Hrvatsku izručile ENORN-u, i onda je koalicijska Vlada premijera Račana imala imala posla razvrgnuti te ugovore kako ENORN ne bi skupa sa desecima tisuća svojih zaposlenika i dioničara u propast povukao i cijelu Hrvatsku. I za sve to zadovoljstvo smo eto mi ovim čuvenim lobistima još morali i plaćati. Onda se desila privatizacija INA-e, izručivanje prava odlučivanja na jedan zanimljiv čudesan način koji nije baš u demokratskom svijetu tržišne utakmice i poznat desio. Mi smo izgubili upravljačka prava. Plinski biznis evo kupovat ćemo vlastiti plin po skupljim cijenama, vjerojatno ćemo ga onda isporučivati INA-i i Petrokemiji po subvencioniranim povoljnim cijenama. I tko to sve plaća? Sve to plaćaju porezni obveznici kroz skuplju cijenu energije i ukupna davanja porezna koja su među najvišim u svijetu. Ovim zakonom dakle pod krinkom liberalizacije lokalnoj se samoupravi izručuje nešto za što je odgovorna HERA. Ona je regulator, energija je monopol, još uvijek, neka se onda i izvoli baviti svojim poslom, a ne da ove nepopularne mjere koje će neminovno morati nastupiti, pogotovo u svijetlu plinskog biznisa se svaljuje na lokalnu samoupravu, i da na lokalnu samoupravu padne sav odijum i bijes šire javnosti zbog skuplje energije. A oni nisu luk jeli, luk mirisali, nisu htjeli ovaj zakon, htjeli su pregovore, međutim na žalost toga nije bilo, bar ne prema nama dostupnim podacima i u onoj mjeri u kojoj bi to bilo primjereno. Dakle Vlada stalno donosi po hitnom postupku i pušta u proceduru zakone a da se struka i zainteresirane strane ne konzultiraju, u zakonima uglavnom nema ocjene stanja, referiram se sada na ovaj paket stabilizacijskih zakona gdje po tekućoj vrpci ukidamo ukidamo razno razne agencije, institute, organizacije, pripajamo ih tamo i gdje spadaju i gdje ne spadaju, sve pod krinkom nekakve uštede. Kakva će biti ušteda, eto zbog ovog zakona ne znam, nije poznato, o njemu je obrazloženju liberalizacija tržišta, osim što je to obveza pristupanja Hrvatske u Europsku uniju pitanje je što liberalizacija tržišta u ovom konkretnom slučaju slučaju donosi, osim što sada HEP-u umjesto jedne plaćamo dvije, tri uplatnice, sada više ljudi niti ne znaju jer jedno HEP distribucija, drugo je HEP opskrba itd., pa građani evo imaju zadovoljstvo da još umjesto jedne poštarine plaćaju dvije, tri poštarine i tako još više umanjuju svoje budžete. Dakle hoću reći Vlada bi trebala sustavnije nama zastupnicima prezentirati razloge donošenja pojedinih zakona, one zakone koji zaista nisu hitni pustiti u dva čitanja, a ne samo donositi zakone pod hitnom postupku, koji uglavnom počinju važiti, to nije slučaj sa ovim zakonom, ali uglavnom ovi zakoni koji su, se odnose na prilagođenje sustava sa europskom pravnom stečevinom, počinju vrijediti sa zadrškom, odnosno danom pristupanja RH u EU i taj dan će vjerojatno biti dan kolapsa za hrvatsko gospodarstvo jer će ogromna količina zakona biti u međusobnoj koliziji ili naprosto neprovediva zbog toga što nije izvršena određena prilagodba niti upoznavanje zainteresiranih strana o njihovim prednostima, manama, obvezama itd. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Sljedeća na redu je poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga ja ću isto kao i ostali kolege koji su govorili o ovom zakonu, a dolaze iz kluba SDP-a reći da neću podržati ovaj prijedlog zakona zato što smatram da ovaj zakon nije ništa drugo nego izraz kukavičluka i nesposobnosti Vlade RH da se odgovorno nosi s izazovima koje pred svaku Vladu donosi gospodarska kriza. Naime, ovaj zakon nije ništa drugo no želja Vlade RH da svoju odgovornost za teške odluke podijeli ili ih prebaci na lokalnu samoupravu. S obzirom na to da Hrvatska ima samo oko 250 tisuća korisnika što je bilo rečeno nekoliko puta tijekom rasprave, korisnika toplinske usluge, ovaj zakon nije ništa drugo no prebacivanje vlastite odgovornosti za podizanje cijena grijanja na Grad Zagreb u prvom redu, odnosno na zagrebačku Gradsku skupštinu ne bi li se gnjev građana i građanki Zagreba usmjerio prema Skupštini, a ne prema Vladi. Umjesto da se Vlada bavi takvim smicalicama kojima se bavi, Vlada bi trebala provoditi stvarne mjere decentralizacije i to ponajprije u smislu financiranja decentralizacije države. U energetskom smislu svoju sklonost i opredjeljenje za decentralizaciju o kojoj imamo prilike slušati svako malo iz usta vladinih dužnosnika i dužnosnica moglo se pokazati i kroz energetsku strategiju koju je spomenuo kolega Davor Bernardić, ali to naravno nije bio slučaj. Na koji način to mislim? Mislim na način da se umjesto opredjeljenja za megaenergetske projekte koji su obilježili cijelu energetsku strategiju Vlada mogla opredijeliti više za provedbu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije što naravno znači potpuno drugi slučaj od onoga koji je u smislu centralizacije samog energetskog sustava koji je karakteristika megaenergetskih projekata poput nuklearke i velikih termoelektrana što je slučaj sa energetskom strategijom koju smo imali prilike raspraviti i usvojiti u Saboru prije više od godinu dana. Osim same znači nesklonosti decentralizacije ne samo kroz financijsku decentralizaciju nego i kroz energetsku decentralizaciju bilo je riječi ovdje i o tome da je ovaj zakon dosta aljkavo pripremljen pa bih ja htjela reći da je određeni stupanj nepoštivanja prema zastupnicima i zastupnicama u Saboru, sami tekst zakona koji nije čak ni lektorski uređen pa bih pročitala jednu prilično prilično nesuvislu rečenicu iz ovog prijedloga zakona, odnosno u obrazloženju uvodnom pa bi sad pročitala to: "Nadalje sustav toplinarstva postoji samo u pojedinim gradovima RH te je zasada, a neće niti ubuduće pokrivati veća područja nego

objasniti što ova rečenica znači. Ja pretpostavljam što bi trebala značiti, ali mislim da je doista nedopustivo da se ovakve rečenice šalju u Parlament u nekakvim zakonskim prijedlozima. Toliko. Hvala vam lijepa. Na redu je poštovani zastupnik Tonino Picula, izvolite. **Picula, Tonino (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državna tajnice. Pa ja mislim da je potrebno pružiti nekoliko informacija i pokazatelja kako bi se razumjeli motivi uvrštenja ovog zakonskog prijedloga Nešto od toga su evo rekli i moji kolege prije mene. Ja bih zapravo počeo sa službenim izvještajem HEP-a o poslovanju za 2008. godinu kada je djelatnost toplinarstva u toj godini ostvarila gubitak iz poslovanja od gotovo 182 milijuna kuna. U usporedbi sa godinu dana ranije taj je gubitak čak i povećan za 80 milijuna kuna zbog velikog rasta cijena energetskog goriva. Kao glavni razlog takvog rezultata je taj da Vlada do tada još nije odobrila zahtjev za povećanje prodajne cijene toplinske energije koja nije mijenjana od 2004. godine premda su u međuvremenu zbog rasta cijena goriva znatno povećani troškovi proizvodnje. U Hrvatskoj za izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti nadležna je Hrvatska energetska regulatorna agencija, a do 31.12.2007. izdano je ukupno 13 dozvola za elektroenergetske djelatnosti te 29 dozvola za djelatnost trgovanja, posredovanja ili zastupanja na tržištu energije. U Hrvatskoj ukupna potrošnja energije 2007. godine poskočila za 1,5% u odnosu na ostvarenu potrošnju u prethodnoj godini. Što se tiče obnovljivih izvora energije iako imaju visoku stopu porasta njihov udio te godine je iznosio samo 0,17%. Plan je da do 2030. godine smanjimo udio tekućih goriva na 36% te povećamo udio tih obnovljivih izvora na 6,7% i biomase na 5,5%. Gledano na razini cijeloga svijeta hrvatski energetski sektora predstavlja vrlo mali dio svjetskog gospodarstva, zanemarivih 0,05% proizvodnje te 0,1% potrošnje energije u svijetu. Valja naglasiti kako ukupno potrošene energije tek između 55% i 60% energije je dostupno neposrednoj potrošnji tj. krajnjim korisnicima dok ostatak otpada na gubitke u transformacijama, pogonsku potrošnju i gubitke u transportu i distribuciji. Hrvatska je ranih '90-ih prvenstveno zbog ratnih okolnosti doživjela smanjenje potrošnje energije no od 1995. godine ukupna potrošnja energije raste. Takav trend se naravno očekuje i u budućnosti. Zanimljiva predviđanja odnose se na ovisnost hrvatskog gospodarstva spram povećanja cijene energenata na svjetskom tržištu. Općenito primjenom različitih modela se zaključuje kako bi 10%-ni rast cijena energenata izazvao pad našeg BDP-a u visini od u visini od 1,5 do 2,5%. Postoji visoki koeficijent korelacije između energetike i razvijenosti neke zemlje, relativna razina potrošnje energije zapravo izražava razinu njezine ukupne razvijenosti. u svijetu je da zemlje zadovolje svoju energetsku potrošnju iz ekonomski i ekološki prihvatljive uvjete. Zbog tog i postoji tendencija smanjenja potrošnje energije po jedinici proizvodnje u svijetu tj. rast ukupne potrošnje je sporiji od rasta ukupne proizvodnje energije. Iako naravno najrazvijenije zemlje najviše štede gledano po jedinici proizvodnje oni su zbog obujma vlastitih ekonomija i najveći potrošači energije. 10 glavnih potrošača sudjeluje sa oko 64% svjetske energetske potrošnje. Ovdje naravno prednjače SAD koji inače nisu zemlja potpisnica Protokola iz Kyota s 25% udjela u svjetskoj potrošnji, slijedi Kina sa 8 itd. Vrlo važno pitanje iz kompleksna proizvodnje, opskrbe i distribucije toplinske energije s kojim se susreću i predstavnici u lokalnim zajednicama i pitanja o kojem svakako treba voditi računa je vezano za koncesiju. Tko će ulagati u mrežna postrojenja i mrežni sustav? Da li će to raditi lokalna samouprava ili je to dužna raditi koncesionar s kojim lokalna samouprava mora i sklapati ugovor? Ako se zakonom ne odredi da je koncesionar dužan ulagati u energetska postrojenja i mrežni sustav niti jedan koncesionar u budućnosti to neće činiti, a lokalna samouprava za to naravno u HRvatskoj pogotovo neće imati novaca, tako da će održavanje modernizacija pasti na teret građana preko porezne presije, a koncesionar će godinama koristiti postrojenja i mrežu i na tome dalje zarađivati. Naknada a to će znati svatko tko je uključen u poslove lokalne samouprave, naknada koju se koncesionar plaćati lokalnoj samoupravi je simbolična i s tim iznosom ona ne može ništa učiniti u pogledu jeftinije isporuke toplinske energije. I tu dolazimo do teksta ovog prijedloga zakona. Svako zakonsko podcrtavanje uloge lokalne samouprave u određenju visine tarifnih stavki treba oprezno pozdraviti. Ova današnja rasprava je svakako i prilika da progovorimo o povezanosti poslovne politike javnih poduzeća i volje vladajuće politike u zemlji, politike koja ima presudan utjecaj na ponašanje javnih poduzeća i predložena promjena Zakona o energiji ne isključuje politički volontarizam i sustava određenja cijene toplinske energije. O simbiozi Vlade i javnih poduzeća možda se bolje možemo obavijestiti čitajući sudske spise sa tekućih procesa optuženim bivšim potpredsjednicima Vlade i članova uprava javnih poduzeća nego čitajući obrazloženja zakonskih prijedloga koje nam šalje Vlada. Pogotovo treba razmisliti i o kritici koju je uputila kolegica Holy na kvalitetu tih obrazloženja. Ali dobro je uočiti kako stoji u ovom prijedlogu da donošenje ove izmjene i dopune Zakona o energiji značajno je zbog potrebe da se omogući da predstavničko tijelo ili jedinice lokalne samouprave a ne Vlada donosi visine pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima za toplinsku energiju. Točno je da i sustav toplinarstva postoji samo u pojedinim gradovima RH, te za sada neće biti ni u buduće moći pokriti veća područja sa tim sustavom. Sve bi se to moglo priznati kao oblik decentralizacije našeg visokocentraliziranog sustava i poštovanja načela supsidijarnosti da nismo u HRvatskoj iskusili da je određivanje cijene energenata oblik i političkog reketa. Stoga se slažem s ocjenom koja kaže da je odgovornost za poskupljenje grijanja za 250 tisuća domaćinstava i poslovnih prostora u Hrvatskoj Vlada odlučila prebaciti na lokalne vlasti. Tako će ubuduće o tome koliko će koštati grijanje u stanovima koji se griju preko zajedničkih toplana određivati gradska vijeća, a ne Vlada. U svakom slučaju gotovo da se uklapa u obuhvat poslovice da "Ne treba vjerovati Danajcima ni kada ti darove nose". Ja bih iskoristio prigodu da ovo što sam kazao potkrijepim slučajem u kojem su isključivo politički razlozi doveli do manipulacije visinom grijanja u Velikoj Gorici prije lokalnih izbora 2009. kada Vlada nije htjela niti čuti o udaru na standard građana. jednako tako uoči parlamentarnih izbora iduće godine Vlada gura od sebe odgovornost za neminovno i nepopularno poskupljenje grijanja prebacujući problem lokalnoj samoupravi. Što je ako nije politički reket odluka Vlade od 19.12.2008. da građanima Velike Gorice od 1.1.2009. godine cijenu isporuke toplinske energije poveća za nominalno 48% u stvarnosti od 100 do 120% što je naravno prelazilo itekako granice ekonomske izdržljivosti. Svi pokušaji komunikacije sa vodećim ljudima koncesionara HEP-a Toplinarstvo POvjerenstva za praćenje cijena, ja bih volio doista znati da li to povjerenstvo i dalje postoji, i Vladom Republike Hrvatske nisu dali nikakve rezultate. Uz prkos pozitivnoj reakciji koncesionara iz 2005. godine kada je pristao da tada odobreno poskupljenje provede u dvije faze, sada je isti prijedlog odbačen i to u vrijeme galopiranja financijske krize. Jednostavno koncesionar se našao pod pritiskom pojedinca iz vlade jer su lokalni izbori bili preblizu, a njegov politički interes jasan. trebalo je optužiti čelnike lokalne samouprave za nedaće sa grijanjem i obećati kako će s promjenom vlasti na lokalnim izborima sve biti riješeno, pa će i računi za grijanje biti vraćeni u normalu. To se naravno nije dogodilo, ali projekt pritiska preko javnog poduzeća HEP-a Toplinarstvo je odigrao svoje. postavljam pitanje, hoće li nova lokalna vlast u Velikoj Gorici iskoristiti rješenje iz ovog izmijenjenog Zakona o energiji i utjecati na smanjivanje tarifne stavke grijanja i tako značajno olakšati nametnuti teret građanima? Hvala vam lijepa. Imamo jedan ispravak netočnoga navoda, najprije ispravak, poštovana zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodin Picula zapravo kaže što je nego politički reket u trenutku kada govori o tome kako je je Vlada zapravo prebacila teret odgovornosti na jedinice lokalne samouprave. Gospodine Picula, vi znate jako dobro kao i što znamo svi mi, a isto tako sam i ja bila u političkoj ajmo to tako sportskim rječnikom nazvati trci, i kada znamo i možemo se jako dobro sjetiti da je to već biti početak gospodarske krize i kada su sve jedinice lokalne samouprave bile dužne donijeti mjere na koji način mogu zaštiti svoje građane kako ne bi udarali po džepu. Jednako tako ja moram sada kazati da je to doista netočan navod, jer to je bio početak krize i svi smo se morali upregnuti u ista kola. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Prva replika poštovani zastupnik Mario Hebek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani kolega Picula, pa evo ovaj zakon ponovno pokazuje nesposobnost ove Vlade odnosno možda čak pokazuje i sposobnost koju ova Vlada ima odnosno kako prebaciti odgovornost na lokalnu samoupravu. Određivanjem odnosno ovaj zakon uvod je u određivanje cijene toplinske energije, odnosno drugim riječima možemo reći uvod u povećanje tih cijena. To je već dugogodišnja strategija ove Vlade koja vješto zna prikazati kako se prebacuje krivica na lokalnu odnosno regionalnu samoupravu. Imali smo već nekoliko takvih slučajeva, ovo je jedan od njih. Možemo se sjetiti i onog povodom doprinosa koji je nametnut lokalnoj samoupravi da ga ubire pa tako ispada da je lokalna uprava ta koja diže te cijene. To je ta decentralizacija o kojoj ova Vlada već dugi niz godina govori, no ne treba se bojati da će ova Vlada decentralizirati slučajno koja financijska sredstva u lokalnu samoupravu, ali kad je o takvim nekim novim nametima riječ odnosno povećanje cijena tu su jako vješti. Hvala lijepo. Na repliku odgovor ima poštovani zastupnik Tonino Picula. **Picula, Tonino (SDP)** Naravno, ne treba ništa posebno dopuniti ovome što je kazao kolega Habek koji je vrlo precizno locirao problem koji je širi od ovog o kojem sad raspravljamo. No naravno, kolegica Klarić je mogla iskoristiti repliku pa da joj i direktno odgovorim na ovaj pokušaj na neki način upozorenja da nisam kao gradonačelnik reagirao na vrijeme. Kolegice bivša gradonačelnice Šibenika, vi znate za određivanje cijene isporuke toplinske energije isključivo je nadležna Vlada Republike Hrvatske i HERA. Gradska poglavarstva nikakva veze nisu imala sa mogućnošću da se spusti cijena. Isto tako, kad me pitate što sam napravio, jesam, reagirao sam, hvala vam na pitanju, odvojio sam milijun i 400 tisuća kuna na ime smanjenja komunalnih usluga jer na to kao gradonačelnik sam mogao utjecat i to je donekle olakšalo ovaj udar koji je naravno i insceniran odlukama Vlade Republike Hrvatske, a sproveden preko javnog poduzeća. Nemojte me još pitat tko je bio na čelu javnog poduzeća HEP tada i gdje je sad. Hvala lijepa. I još jedna replika, poštovana zastupnica Mirela Holy. ja mislim da se svi mi u SDP-u slažemo oko pravog karaktera ovog prijedloga zakona i na kraju krajeva svi smo govorili u istom pravcu po tom pitanju. Ja bih htjela također upozoriti da Vlada umjesto da se bavi ovim smicalicama poput ovog zakona odnosno prebacivanjem odgovornosti na lokalnu samoupravu za teške odluke koje bi ona trebala donijeti, nažalost ništa ne čini po pitanju sigurne opskrbe plinom Republike Hrvatske. A treba naravno naglasiti da je plin posebno u smislu opskrbe toplinske energije ključan energent u Republici Hrvatskoj pa bih tu u tom smislu podsjetila da nije napravljeno ništa po pitanju novog skladišta plina o kojem se pričalo u Energetskoj strategiji, da je projekt LNG-a na otoku Krku terminala za LNG propao, definitivno propao i da sada Vlada razmišlja o tome da putem Plinacro-a osigura alternativnu opskrbu plina uz pomoć brodova plutača, a to je prijedlog koji je klub SDP-a već prije dvije godine, znači u vrijeme najgore plinske krize predlagao Republici Hrvatskoj pa sam ja u tom smislu napisala i pisano zastupničko pitanje Vladi Republike Hrvatske na koje je Vlada odgovorila ustvari negativno, a sada vidimo da je nakon dvije godine premišljanja to odjednom postalo interesantno i aktualno. To vidi i govori o tome kolika je odgovornost Vlade po pitanju opskrbe energentima, ključnim energentima u Republici Hrvatskoj. **Mimica, još posljednji prijavljeni za raspravu, poštovani zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ja za razliku od mojih kolega neću reći da ova Vlada nema pojma i da ova Vlada je nesposobna. Po ovom kratkom uratku kojega smo dobili, koji pokazuje, dobro ste primjetili kolegice da je pisan lijevom rukom, pokazuje se da je ova Vlada sposobna, ali da je kukavička Vlada i da svoju lijenost i nečinjenje pokušava jednim evo ovakvim zakonom prebaciti krupne odluke koje će se donašati, osjećati građani, ovih 250 tisuća koji se griju, koji će oni osjetiti. Znači nema hrabrosti izaći pred te građane i reći ljudi, to je tako, kriza je i cijene su takve kakve jesu. A da bi taj svoj kukavičluk kamuflirali onda su donijeli ili nam predlažu da donesemo zakon po hitnom postupku. ali hitni postupak kažu da se zakoni koji se donose po hitnom postupku razlog je da se otklanjaju veći poremećaji u gospodarstvu uslijed postojećeg zakonodavstva na snazi. Možda ja nisam čitao nekakav dnevni tisak ili nekakve druge medije jer nisam primjetio da je negdje poremećaj u gospodarstvu zbog postojećeg zakonodavstva. Možda ste to vi negdje vidjeli ili se zaboravili objaviti da je taj poremećaj pa da onda ovakav zakon po hitnom postupku dođe u ovu sabornicu. Vjerujem da je hitni postupak zato što je temperatura vani pala pa i vjerojatno će doći do poskupljenja toplinske energije što je do sada trebala jer te cijene određuje HERA, do sada je to trebala određivati Vlada Republike Hrvatske. Ali kako su vremena teška i kako su vjerojatno neki budući izbori, a kako je predsjednica Vlade obećala da neće biti poskupljenja plina, neće biti ne znam kakvih događanja do kraja ove godine, očito je da eto sada pod firmom ili vidom decentralizacije vraćamo tu vruć krumpir ili lopticu, ajte sad vi dolje, primite sav bijes građana na svoja pleća, a mi ćemo odrediti koja će cijena biti. Ne da je perfidno, ne da je kukavički nego je prozirno da prozirnije ne može biti. i onda to ukamuflirate u hitni postupak jer eto zašto bi to trebale raditi jedinice lokalne samouprave, zato što se pretpostavlja da će svaka tri mjeseca doći do promjene cijene plina. A tko je to do sada radio, Vlada Republike Hrvatske. Zato kažem da je lijena, jer im je teško svaka tri mjeseca u HERA-i sa 42 zaposlenih brinuti i izračunati kolika bi ta cijena plina trebala biti. Mislim da je krajnje perfidno na ovakav način još govoriti o decentralizaciji. Eto sad vam je tu pa vi sami određujte kolika će cijena grijanja biti u vašim jedinicama lokalne samouprave. Naravno da to nečinjenje i neznanje je karakteristika cijele energetske politike u Hrvatskoj koja se bazira na nekakvim mega projektima atomske energije, a zbog nekorištenja domaćeg plina na način koji smo mi predlagali i kako smo mi govorili da treba to učiniti očito da od toga nema ništa. Za ovakav zakon ne treba puno, žali Bože papira. Trebali ste doći ovdje i reći ne treba ni papir, ne treba ni hitni postupak. Vraćamo jedinicama lokalne samouprave da oni potvrde cijenu koju će netko drugi odrediti i primite vijest građana na svoja pleća. Ali vi ste to rekli lijepo da sad tu treba biti i ministar gospodarstva koji također nema hrabrosti doći u sabornicu i kazati da, to će tako biti i ja stojim iza toga. E pa vidite, takova Vlada koja se čini dobrima svojim građanima, a čini im tako da onda tu dobrotu prepušta da neki drugi uzima bijes na svoja pleća mislim da takva Vlada zaista pokazuje kukavičluk i zaista takvoj Vladi u ovim teškim vremenima za koji je za koji je Vlada tvrdila da je spremna da donese teške odluke, da donese bolne rezove. Očito i ovaj zakon pokazuje da za to nije spremna, da za to uvijek ima nekakvo rezervno rješenje u tobožnjoj decentralizaciji koja je samo D od decentralizacije i sprdnja na ono što se decentralizacijom zove. To se tako ne smije raditi, jer ono što i lokalna samouprava, kao jedinice lokalne samouprave koje po Zakonu o lokalnoj samoupravi moraju biti moraju biti konzultirane kad se donašaju ovakovi zakoni. Pa čak ni njihovi prijedlozi se ne uvažavaju. I gle čuda, od kad ovaj zakon stupa na snagu. Ne od 1.1. kao što je premijerka rekla da do tada neće ništa poskupiti, nego stupa na snagu osam dana od objave. Pa dajte molim vas, toliko je to prozirno da ja ne znam što vam više treba reći. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnoga navoda ima poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. kolega Denona je niz netočnih tvrdnji izrekao, a posebice kad se odnosi na Vladu da je kukavička, da ne zna, neće i tako još neke rekli ste da ne zna i neće pa u korist toga dozvolite da vam pokažem ovo izvješće o provedbi plana aktivnosti gospodarskog oporavka za 10 mjesec ove godine. Malo to sve skupa pročitajte. A što se tiče lokalne uprave i samouprave, ovako malo se u Zagreb vratite u kojem živi više od 800000 građana, kažete da se u lokalnoj upravi spušta vrući kesten. Molim vas lijepo jučer je gospodin Šprem rekao da su sa 36000 bruto dohotka u svojim holdinzima snizili plaću za 10%. Pa da li je to neko sniženje u odnosu na to da grad Zagreb ima najviše poreze, da grad Zagreb plaća najveće komunalne doprinose, da grad Zagreb naprosto ima, a i druge lokalne uprave. Pa o čemu govorimo gospodine Denona? O čemu se tu radi? A SDP-ova vlast to radi. Zašto malo ne pokažete senzibilnosti prema ljudima, pa malo ne spustite i ne snizite sve to. **Mimica, Neven (SDP)** Dobro. Vrijeme za ispravak Gotovo je sa ispravkom netočnoga navoda, gotovo je sa raspravom po ovoj točci dnevnoga reda. I završnu riječ imat će poštovana državna tajnica gospođa Nataša Vujec. Potpredsjedniče zahvaljujem, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Kao prvo zahvalila bih se svim zastupnicima ovog Sabora Hvala. ovog dijela o kojem mi danas govorimo. Tako ih je adresirala i ja ih doživljavam kao jedan svojevrsni kompliment pokretanje velikih projekata, pa kako god oni veliki bili za nas, a mali možda za neke europske razmjere predstavlja jedan veliki rizik, a s druge strane ukazuje na jednu određenu hrabrost svih onih koji to pokreću. I zaista zato to doživljavam kao kompliment. O svim tim projektima može se reći da se govori već zadnjih 10 godina vrlo, vrlo intenzivno. Također se može reći da nije bilo nikakvih bitnih pomaka, niti donošenja nikakvih zaključaka koji bi omogućili, ubrzali pokretanje i realizaciju tih projekata. Također, tih zadnjih deset godina mi razgovaramo o jednoj liberalizaciji tržišta. Liberalizacija tržišta kao i sve što se događa vezano za liberalizaciju prvenstveno energetskog tržišta je jedan doista kontinuirani proces koji čak niti u zemljama Europske unije se nije dogodio preko noći, nego je još uvijek u tijeku. Na žalost u taj tijek ili na sreću po nas jer to znači da smo blizu ulaska u Europsku uniju ulazi i stalna izmjena zakonske regulative, a velikog broja također i podzakonskih akata. Što se tiče energetike želim ovdje konstatirati da smo u tom dijelu što se tiče zakonske regulative mi već u Europskoj uniji. Zatvaranjem poglavlja 15. mi smo jednostavno prihvatili da ćemo usklađivati našu zakonsku regulativu sa pravnom stečevinom Europske unije i to u rokovima i s kriterijima koje imaju i sve članice, Europske unije. Tako da vezano za to mogu reći da donošenje trećeg paketa imamo kao obvezu na jednaki način kao i članice države Europske unije. Donošenje trećeg paketa i implementacija u našu energetsku zakonsku regulativu mora se dogoditi do 3. ožujka sljedeće godine. To praktički znači da do 3. ožujka sljedeće godine imat ćete pred sobom na stolu 6 novih zakona koji predstavljaju paket energetskih zakona. To je ogroman posao i taj posao zaista treba napraviti sa krajnjom odgovornošću i sa krajnjom koncentriranošću da se ne naprave velike pogreške koje će poslije trebati ispravljati i rješavati na način vrlo sličan i ovome zbog kojeg danas se ovdje nalazimo. Sve ste točno rekli u svojim izlaganjima da su cijene toplinske energije praktički određivale i regulirale nekad lokalne zajednice Zakonom o komunalnoj djelatnosti. Danas nemamo više Zakona o komunalnoj djelatnosti jer toplinarstvo predstavlja energetsku djelatnost i kao takvu energetsku dozvolu i regulirana je i kontrolirana od strane energetske regulatorne agencije, ali ovim zakonom mi želimo na neki način pomoći i tim tvrtkama, pomoći lokalnoj zajednici i pomoći svima nama u lakšoj implementaciji trećeg paketa. Treći paket će donijeti da sve cijene isključivo donosi HERA. Tvrtke koje se bave toplinarstvom su male tvrtke koje su strahovito osjetljive vezano za cijenu energenta koja u zadnje vrijeme varira svaka tri mjeseca. Ta varijacija cijene tvrtke, ako nemaju određene zalihe ili ako su opterećene prekobrojnim zaposlenicima, ili možda manje adekvatnim poslovanjem, tvrtke mogu vrlo lako dovesti u bankrot. Te tvrtke su u pravilu većinom u vlasništvu lokalne zajednice, evo osim HEP-a, znači HEP jedino nije u toj priči, sve druge uglavnom jesu, a u tim tvrtkama ima također, u određenim tvrtkama i udjel i strani kapitala. Te tvrtke su opet s druge strane i kontrolirane od te iste strane i lokalne zajednice, a praktički i koncesiju za obavljanje te djelatnosti im donosi ta lokalna zajednica, odnosno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave, pa sukladno tome ne vidimo ni razlog zašto je veliki problem da to povjerenstvo, znači određuje visinu cijene. Sa određivanjem visine cijene i sa adekvatnim nadzorom tih tvrtki omogućava konkurentnost tih tvrtki, a s druge strane omogućava i građanima jednu želju za životom u tom dijelu grada, ako te cijene ne budu previsoke, ili ako budu konkurentnije od drugih gradova. Tako da u tom dijelu još samo želim reći da ta predstavnička tijela u pravilu mogu svojom odlukom prenijeti svoje ovlasti na izvršno tijelo. Pa ukoliko oni to žele oni mogu prenijeti to na izvršno tijelo, tako da gradonačelnik donosi takve odluke, ali to će biti praktički njihova volja. Razlog zašto je predloženo predstavničko tijelo je razlog, jer onda svi zastupnici tog tijela mogu biti upoznati sa zahtjevom i mogu na svojoj sjednici odlučivati o cijeni toplinske energije. Sa samim time oni i kontroliraju to mišljenje, pa malo po malo postaju kompetentni suditi o svim posljedicama i svim razlozima vezano i za regulaciju energetskog sektora, tako da u tom dijelu stvarno ne bih željela komentirati da ta povjerenstva nisu dovoljno kompetentna. Ako su dovoljno kompetentna donijeti odluku o dodjeli koncesije nekoj tvrtki, onda mogu biti i kompetentni da utvrde kako taj koncesionar vodi to područje. Nadalje također bih samo htjela reći da, taj zakon ustvari predstavlja i jedno određeno razdoblje, prijelazno razdoblje do potpune implementacije trećeg paketa, tako da ne bi trebao dugo trajati, a i taj kratki period omogućit će lokanoj zajednici kao vlasniku tih tvrtki da unaprijedi unaprijedi poslovanje ukoliko to bude htjela. Još je također potrebno naglasiti da reformu energetskog sektora praktički ne može provoditi samo Vlada, pa niti predstavnici Vlade koji odrađuju taj dio posla u ministarstvima. Reformu energetskog sektora mora biti na svima nama kao građanima, mora biti na svim pravnim subjektima i mora uzeti jedan širi razmjer. Ukoliko to tako doživimo, onda će nam biti možda i lakše podnositi sve promjene koje će nam ona donijeti, a zasigurno će nam donijeti puno više birokracije i puno više rada i truda u ostvarivanju svih tih ciljeva koji su nam zadani zbog ulaska u Europsku uniju. Hvala. Ja bih s time završila. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu o ovome konačnome prijedlogu zakona. Glasovat ćemo naknadno. Hvala